Komlenski.Izvolite. **Đorđe Komlenski** Drugarice i drugovi, dame i gospodo, poštovana predsednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, poštovana gospođo ministre sa saradnikom, ja moram da kažem da predloženi amandmani su izuzetno dobro urađeni, i nomotehnički i lingvistički, da se sa tim amandmanima slažem u dve stvari, a to je brisanje onog probnog perioda trogodišnjeg za izbor sudija i vraćanje naziva Vrhovnom kasacionom sudu u Vrhovni sud, koji nije samo formalne prirode, već i suštinske, o čemu se već danas dovoljno govorilo i ne bih to ponavljao.Sve ostalo što nose ove amandmani, bez obzira što, ukoliko budu usvojeni, biće najpismeniji i najbolje urađeni sastavni deo važećeg Ustava, ja ne mogu da se složim i ne mogu da podržim.Ovi amandmani nas dovode u poziciju da mi i onu najtanju nit koja je postojala između građana Republike Srbije, sudija i tužilaca, praktično usvajanjem ovakvih amandmana gotovo u potpunosti brišemo. Na ovaj način se uopšte dovodi u pitanje ono što se čak i u amandmanima ističe, a to je pitanje ravnoteže i međusobne kontrole vlasti.Praktično, ono što se predlaže, četiri istaknuta pravnika u Visokom savetu sudstva i četiri pravnika u Visokom savetu tužilaštva, ne mogu predstavljati građane Republike Srbije, a mislim da čak ne mogu reprezentativno predstavljati ni ovaj dom, a pošto će tamo predstavljati ozbiljnu manjinu, pitanje je čak i uz svog truda, znanja, autoriteta i ostalog, šta će moći da u radu Visokog saveta sudstva ili Visokog saveta tužilaštva ozbiljno doprinese na poboljšanju.Ono na čemu dodatno moram da čestitam poštovanoj koleginici Žarić Kovačević koja je uložila izuzetnu energiju da ova javna rasprava zaista ima široke razmere,

što imam kao zamerku, već kada smo odlučivali o tome hoćemo li pristupati ustavnim promenama ili nećemo, ja sam tad rekao da se nama nameću balkanska pravila.

drugi.Obzirom da se neke stvari koje su bile jako važne a tiču se ne samo promene načina izbora javnih tužilaca, odnosno sastava i ovlašćenja Visokog saveta tužilaštva, već konceptualno menjaju rad tužilaštva u perspektivi, o čemu ću malo kasnije, zaista je bilo je bilo primereno da se barem u tom delu mnogo ozbiljnije čuje, pa i uz sam rad grupe koja je radila na pripremi uključi Republičko javno tužilaštvo, Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, pa i bar još jedno od ozbiljnih strukovnih udruženja koje nije bilo uključeno u rad Radne grupe, bez obzira što su neke nijanse kasnije kroz javnu raspravu izbalansirane.Fama o Venecijanskoj komisiji treba da se razjasni vrlo jasno. Ja neću ovde čitati statističke podatke i tabele, ali Venecijanska komisija se ne bavi samo

poražavajući broj koji glasi kod nekih zemalja zapadne Evrope nula usvojenih preporuka Venecijanske komisije. O tome se mnogo govorilo još tokom 2018, 2019. godine, dok su trajala ona prva

Ustava.Nedopustivo je odvojiti građane Republike Srbije od pravosuđa i pravosuđe od građana Republike Srbije. Ja ću da se složim da su struka i znanje iznad svega, ali da biste bili sudija ili tužilac nije dovoljno da ste završili pravni fakultet, položili pravosudni ispit, imali prosek 10,00, studirali manje od četiri godine, već morate da posedujete i neke druge kvalitete i da vam građani Republike Srbije povere u ruke da vršite vlast.Visoki savet sudstva koji će biti formiran na način kako se to predlaže ako ovi amandmani budu prošli ne predstavlja građane Republike Srbije. I stvarno nije demagogija, niti novoizmišljena novotarija, ja kažem niko ko u buduće od strane tako Visokog saveta sudstva bude izabran nema moralno pravo, možda će ga imati formalno, ali moralno da iznad svoje presude napiše "U ime naroda".Mi ovde dozvoljavamo sebi da brkamo dve stvari. Jedno je nezavisnost sudstva od građana, a drugo je nezavisnost sudije od postupanja u pojedinačnim predmetima. Ako neko misli da će se nezavisnost sudija i njihov bolji rad desiti sam od sebe usvajanjem ovakvih amandmana i da će ovakvi amandmani stvoriti predispozicije da se to bolje za građane Srbije desi, ja se bojim da je u ozbiljnoj zabludi.Ja sam danas vrlo pažljivo slušao uvažene kolege koje su, moram reći, neću govoriti o kome se radi, ali bili čak kontradiktorni sami sebi. Ovakvim ustavnim amandmanima, što je i logično, potvrđuje se doživotni izbor za sudiju i samo pod izričitim nekim tamo okolnostima može biti razrešen ili mu prestati funkcija. I kaže to će biti bolje. A problem sa pravosuđem je nastao 2009. godine, kad su u pravosuđe ušli neki koji su studirali sedam, 12 godina, nisu bili dostojni, nisu bili obučeni, nisu ovakvi, nisu onakvi itd.Ja moram da podsetim i vas, uvažene kolege, a i tog kolegu, da 95% tih koji su izabrani 2009. godine, na takav način, su danas sudije. I mi sa ovim njima potvrđujemo mandat dokle god oni budu hteli da budu sudije ili, ne daj Bože, učine nešto što je ozbiljno krivično delo i steknu se uslovi da budu razrešeni. Znači, samo od sebe se popraviti ništa neće.Analize koje su pokušavane još od 2017. godine na ovamo da se proture kao teza da je parlament izvor zla kad je pravosuđe u Srbiji u pitanju, je potpuno demantovano čak i analizom, odnosno anketom koju je radila Svetska banka, što je inače za mene bilo nedopustivo da neko dozvoli uopšte da bilo ko mimo državnih organa Republike Srbije vrši anketu u pravosuđu o stanju u pravosuđu, ali čak i ta anketa je potvrdila da kad su u pitanju poslanici, nikakvog pritiska i uticaja na rad sudova i donošenje odluka gotovo da nije postojao.Mi smo imali predstavnike strukovnih udruženja u ovom radnom telu koji su tvrdili sasvim suprotno. Pričam o periodu 2017, 2018, 2019. godina, ali sve ima neki svoj istorijat, znate. Zamolio sam ih da mi kažu, jer sam se ozbiljno bavio i istraživao, koliko postoji krivičnih prijava podnetih protiv poslanika kao izvora zla koji su pokušali da vrše pritisak na sud ili na tužilaštvo i da ili iznesu taj podatak, pa da se ja izvinim ili da oni prekinu da lažu. Nisam čuo ni za jedna jedni slučaj da je iko od poslanika od 2012. godine na ovamo do tog trenutka na bilo koji način pokušao da izvrši uticaj na rad suda, niti da je pokrenut postupka. Kaže – znate, nisu smeli. Oni koji nisu smeli, ako je toga, ne daj Bože bilo, niti su sposobni da budu sudije, niti tužioci i ne postoji sistem u kojem oni mogu da rade bolje i čestitije nego što rade onako kako rade.Čudni rade.Čudni aršini Venecijanske komisije po pitanju stava, recimo o Zakonu o referendumu. Kaže – ne treba cenzus, nije bitan cenzus. A, onda se kroz ove amandmane uvode gotovo neverovatni cenzusi za odlučivanje u Skupštini Republike Srbije, buduće. Kaže, prvo, većinom od dve trećine glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština bira četiri člana Visokog saveta sudstva i četiri člana Visokog saveta tužilaca, a većinom od tri petine glasova svih narodnih poslanika bira vrhovnog javnog tužioca i odlučuje o prestanku njegove funkcije.Ako ovde uzmemo u obzir činjenicu da je 150.000 građana Republike Srbije minimum potrebno kao mogući predlagači

može da potvrdi ili odbije manji broj od onoga što je nužno da bi se uopšte ušlo u proceduru.U ovome svemu što ste preporučuje iz Venecijanske komisije vidim definitivno pokušaje da se Skupština potpuno izopšti iz onog posla koji su joj građani Republike Srbije poverili. Zašto to kažem? Znači, sutra će se ili jednog dana, ako ovo bude usvojeno, birati četiri člana Visokog saveta sudstva iz redova istaknutih pravnika od osam mogućih kandidata. To može da zvuči simpatično i lepo, ali je poslanicima koji budu odlučivali o tome zabranjeno da ne izaberu.Zamislite situaciju da se kandiduje osam ljudi koji po merilima ili kriterijumima poslanika ili većine poslanika, a pogotovu po merilima i kriterijumima dve trećine poslanika, što se postavlja kao dodatni problem, ne zadovoljavaju te kriterijume. Šta su nam onda predložili i šta su prihvatili? Da skupština ne može da ne izabere ni sa kakvim obrazloženjem, a onda dodatno unižavanje Skupštine. To je da onda da umesto Skupštine, ako u Skupština u roku koji je propisan ne bude izabrala, umesto Skupštine to čini komisija koju čini predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, Vrhovnog suda, vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana većinom glasova.

sada.Cenjene kolege i dragi građani, razumeo bih da se nama predlažu pravila nekih zakonodavstava koja izuzetno cenim i poštujem na zapadu, koja su razvijena, pravih demokratija, koja dugo, dugo vremena imaju nešto. Ovo što se nama predlaže postoji samo u ovakvom ili čak blažem, za nijansu, obliku u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, u Rumuniji i Portugaliji. Ako će meni tih pet pravnih sistema da bude ideal, onda bolje da nikada nisam ni prošao pored pravnog fakulteta.Što se tiče tužilaštva, voleo bih da grešim, ali ovakve izmene amandmanima koje se predlažu, ne razumem ni kako će se sprovesti, priznajem. Čitao sam Zakon o sprovođenju Ustava, čitao sam amandmane i jedan deo mi nije jasan i u koliziji je sam sa samim sobom. Sudije su izabrane, sudije imaju pravo da sude, Visoki savet sudstva, već i po ovom sadašnjem i po budućim propisima ovakvim kakvi su, ima pravo da raspoređuje i znaju se njihova ovlašćenja. Ovde kaže, predviđa se, odnosno briše se postojanje zamenika javnog tužioca. Biće neki tužilac i neki glavni tužioci. Izvinjavam se, ovo nije samo menjanje imena Đorđe ili Pera, Žika ili Laza. Ovde je suština u pitanju.Uvažene kolege, kada je Skupština Republike Srbije u bilo kom svom sazivu

Znači, zamenik javnog tužioca bez saglasnosti i apsolutnog uvida nadzora i kontrole i odgovornosti javnog tužioca ne može da pokreće postupak, ne može da odustaje od krivičnog gonjenja, ne može da vrši neke druge radnje.Ovako mi potpuno otvaramo mala vrata za potpunu izmenu koncepta javnog tužilaštva u Republici Srbiji. Ako će oni biti javni tužioci, prvo, pitam se na osnovu čega će postati javni tužioci i dobiti ta ovlašćenja, jer da bi neko danas bio javni tužilac mora da se javi na konkurs ili da bi bio izabran za zamenika javnog tužioca, bar onaj prvi put, morao je da se javi na konkurs. Znači, ne može se samo zakonom o sprovođenju ustavnih promena neko prevesti iz zamenika javnog tužioca u tužioca, čak nije ni predviđeno tako nešto. To onda, po meni, logično podrazumeva sledeću stvar da kada jednog dana, ako ovo prođe, ja se lično nadam da neće, bude konstituisan Visoki savet sudstva će morati da raspiše konkurs za izbor 800 javnih tužilaca.Uopšte ne vidim potrebu koja se odjedanput u samoj završnoj fazi rada na ustavnim promenama pojavila. Nikada nije bilo primedbe Venecijanske komisije, šta god ja mislio o njoj, na to što je svo vreme egzistirao termin tužilac, zamenik javnog tužioca, republički tužilac. Ovaj kopi pejst iz crnogorskog pravosuđa, jer oni tamo imaju glavnog tužioca, vrhovnog tužioca i ostalo, ako malo pratite šta se dešava u Crnoj Gori i oko tužioca Katnića, biće vam sve jasno gde može da nas odvede.Ne razumem zašto se bez suštinske analize, bez ozbiljne javne rasprave menja koncept postojeće javnotužilačke organizacije. To možda može da bude dobro kada jednog dana završimo borbu sa organizovanim kriminalom.Vidite, uvažene kolege, mi danas kao moguće izložene pritisku, da podlegnu na ovaj ili onaj način, imamo 80 javnih tužilaca, ako sam ja dobro prebrojao. U krajnjem slučaju, ako neko čak i podlegne istekom mandata prestaje mu ta funkcija, neće biti više javni tužilac. Ako neko pokušava da vrši pritisak i očekuje se, odgovarajuće službe koje rade svoj posao u ovoj zemlji u najgorem slučaju moraju da obezbede i vode računa o 80 ljudi. Ako dođemo u situaciju da 800 tužilaca, a ulazimo u to potpuno bespotrebno, bude izloženo mogućem pritisku i uticaju na njih, pa, ko će to sprečiti i zaštiti? Znači, o ovome se nije dovoljno vodilo računa.Upravo računa.Upravo zato kažem da bi bilo mnogo bolje, a znam da nemaju pozitivno mišljenje o ovom delu i neka udruženja, pa čak ni neki tužioci, članovi Visokog saveta sudstva, sadašnjeg Državnog veća tužilaca i da ne nabrajam, jednostavno ne želim da se pozivam na njihova imena.Hajka imena.Hajka koja postoji da se ovo uradi, koja je kampanjski, sistematski vođena nije dobra za građane Republike Srbije, nije dobra za pravosuđe, okrenula nam je pažnju na drugu stranu, jer problem srpskog pravosuđa je neznanje.Ja sada vrlo odgovorno tvrdim, kada bi jedan broj sudija i tužilaca morao da polaže testove koje su do juče polagali i oni koji su birani prvi put na funkciju zamenika tužioca ili sudije, da ih ne bi položili. Mi sa ovakvim amandmanima njihovu budućnost smo zacementirali i njih takođe nismo učinili i nećemo učiniti nezavisnijima,

Kada smo tokom 2018. i 2019. godine raščistili da nema pritiska od strane poslanika na rad sudova, tog trenutka je počelo da se govori da treba preduprediti mogući uticaj. Svi vi, kao i ja, jako dobro znate da biti sudija, biti tužilac od integriteta ne zavisi da li je nešto moguće, nego koliko imate znanja, koliko poštovanja posla koji vršite i koliko odgovornosti prema građanima koji su vam dali vlast u ruke da budete treća nezavisna grana vlasti.Sa ovim, jedna ogromna vlast gubi čak i tu tananu nit sa građanima Republike Srbije. Iskreno moram da kažem da i ova četiri istaknuta pravnika bolje da nema ovde, jer će služiti samo kao pokrivalica ukoliko se nešto loše bude dešavalo.Mislim da sam bio dovoljno jasan. Ne želim da dužim više, mogao bih o ovome još mnogo toga da kažem, jako mi je žao, ali ovakve ustavne amandmane nećemo podržati i ja se nadam da ovakvi amandmani neće biti potvrđeni na referendumu, ukoliko ih Skupština izglasa i usvoji. Hvala. Reč ima ministarka Maja Popović. želela sam da se osvrnem na dve stvari.Prvo, pitali ste koliko je krivičnih prijava podneto protiv poslanika na temu uticaja na pravosudne organe. Nije neophodno da neko izvrši krivično delo da bi time izvršio uticaj na pravosudne organe. Takav neprimereni uticaj moguće je i na drugi način, to je jedna stvar.Pod dva, pominjali ste da će biti neophodno da se sprovede konkurs za javne tužioce koji se prevode iz zamenika javnih tužilaca u tužioce. Isključivo se radi o promeni termina isključivo o promeni termina. Kao što smo već u izlaganju više puta izneli, neće biti ponovnog reizbora. Svi sadašnji zamenici javnih tužilaca biće prevedeni u javne tužioce onog momenta kada stupi na snagu Zakon o javnim tužilaštvima.To je neophodno da saopštim zarad mira zamenika javnih tužilaca i javnosti Srbije. Hvala.

šta je razlog da se ti nazivi menjaju i da li se ovlašćenja koja će sadašnji zamenici javnih tužilaca kada se budu zvali javni tužioci biti veća nego što su danas? Hvala. Oni će imati svakako mnogo veću odgovornost imajući u vidu da se ovako zovu. Potpuno ostaje identičan princip rada kao i ranije. Sam naziv javni tužilac upravo daje veću odgovornost.U praksi vi imate tužilaštva gde glavni tužilac nekad i ne vidi neki predmet koji vodi zamenik javnog tužilaštva. Mi moramo biti prosto praktični u radu. U svakom slučaju, zadržava se mogućnost sada pa na ovamo u Ustavu glavnog javnog tužioca, da instrukcijom uzme nadležnost nižeg javnog tužilaštva u određenim trenucima kada smatra da je to neophodno, a jedina razlika je sada što postupajući glavni tužilac ima mogućnost izjavljivanja prigovora.

nisu izabrani sa takvim ovlašćenjima i ne mogu se jednostavno prevesti u višu kategoriju, osim na zakonom propisane načine. Znači, ne mogu postati javni tužioci tek tako pa makar samo jednu mrvicu ovlašćenja imali više, jer ih nisu dobili od Skupštine.Zahvaljujem se na toleranciji, gospodine Orliću, i neću se više javljati bez obzira na odgovor.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ubeđen sam i uveren za razliku od gospodina Komlenskog da će građani za nešto oko mesec i po dana, za malo manje od dva meseca, izglasati ove ustane amandmane i time učiniti nešto zanimljivo.Pogledajte matematičku progresiju, niko nije primetio

Ustav.Vratio bih se na taj nesrećni Ustav 1974. godine. Zašto nesrećni? Pa stvorio je socijalističke autonomne pokrajine Vojvodinu i Kosovo, bez Metohije, samo Kosovo se zvalo, ali hajde što ih je stvorio, nego što im je omogućio da imaju Ustave, odnosno državne prerogative, što hvala Bogu danas nije slučaj.Već sledeći Ustav Republike Srbije donet 1990. je to onemogućio i skinuo i poništio te državne prerogative. Danas se često spominjao i taj Ustav iz 2006. godine, ali po mnogo stvari je on više nego interesantan i u pozitivnom smislu i ponosan sam i zadovoljan, i srećan što sam 2006. godine u ovoj sali glasao za njega. On je bio proizvod, možda i najvećeg koalicionog kapaciteta oko jednog akta, pa makar to bio i najviši državni akt, lična karta jedne države, odnosno Ustav Republike Srbije.Danas je gospodin Pastor spomenuo, tadašnja SRS i tadašnja Demokratska stranka kao opozicione, ali najpopularnije stranke, su podržale Ustav. Zaboravio je da spomene jednu stranku koja je manjinski tada podržavala vlast, a to je Socijalistička partija Srbije i njeni poslanici su glasali. Ali šta je interesantno? Za taj Ustav u ovoj sali je glasalo 242 poslanika bez ijednog protiv, bez ijednog uzdržanog.Danas kada je broj poslanika opozicije mnogo manji, bojim se da se taj broj neće postići iz mnogo razloga, bez obzira i objektivnih, ali 242 poslanika je podržalo taj Ustav 2006. godine.Da li je bilo javne rasprave? Bila je veoma jaka ustavna kampanja i bila je jaka protivustavna kampanja. I u jednoj i u drugoj su učestvovali poslanici koji su i danas u parlamentu. Mi smo imali priliku na jednom javnom slušanju u maloj sali ovde u Skupštini da čujemo i jednog ministra iz današnje Vlade koji je rekao da nije glasao za taj Ustav. Znači, bio je među onih osam koji nisu ušli u salu i meni je drago zbog toga što se ta demokratičnost i ta širina oseti i danas, ovde.Taj ovde.Taj Ustav sadrži tu preambulu zbog koje je veoma važan, ali nije samo preambula u pitanju, već i član 182. stav 2. gde kaže – Republika Srbija ima autonomne pokrajine Vojvodinu i Kosovo i Metohija. Da bi se menjao Ustav danas je bilo čak i predloga da se menja ceo Ustav, tu već možemo da diskutujemo.Mi danas podnosimo ustavne amandmane iz samo jedne oblasti. Ove promene faktički i nisu politizovane i nisu političke kao što su ova poslednja tri Ustava imala određene političke posledice, što negativne, što pozitivne.Nekoliko poslanika je to uradilo, moram i ja, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je odradio lavovski deo posla i stvarno koleginicu Jelenu Žarić Kovačević moram javno da pohvalim. Ja sam već nekoliko mandata poslanik, ja takvu energiju i takvu predanost ne pamtim da sam video, možda se slabo sećam, kao i kolege poslanike. Hvala i članovima Radne grupe, ali posebno hvala i ministru, gospođi Maji Popović, gospodinu Vinšu i svima onima koji su stvarno, što se kaže pregalački uprli da nešto odrade onako kako oni misle da treba, a za dobrobit građana.Ono što je dobro iz svega ovoga, verovatno je manje bitno, ali približiće se pravosuđe i običnom građaninu, jer on kada izađe na referendum i kako god da glasa počeće aktivnije da razmišlja i o sudiji u svom mestu, i u tužiocu i o svim bitnim faktorima iz oblasti pravosuđa.Da li smo bili sve vreme jedinstveni i da li je bilo disonantnih tonova na javnim slušanjima? Bilo je. Mi smo čuli predloge da ustavna kategorija postane Pravosudna akademija, da advokati postanu ustavna kategorija. To nije prošlo. Znači, bilo je raznih mišljenja i došlo se do ovog dokumenta koji je danas pred nama, a polovinom januara pred građanima Srbije.Da se vratim na svoju prvu rečenicu, uveren sam i ubeđen sam da će sve proteći kako treba i da će i narodni poslanici i građani Srbije izglasati ove promene Ustava. Hvala vam. **Vladimir Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Luka Kebara. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, dr Orliću.Uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srbije, uvažena ministarko

tj. o utvrđivanju predloga Akta za promenu Ustava.Menjati Ustav je jako obiman posao, jako ozbiljan posao i to se ne radi svaki dan. Sama ta promena iziskuje više etapa kako bi Ustav bio udešen na jedan adekvatan način, na način da se može primenjivati i kako bi zadovoljio potrebe svih građana Republike Srbije, ali i da ispunjava određene evropske standarde, norme i vrednosti.Naime, pregovaračka poglavlja koja se uslovno bave ovom tematikom, a to su Poglavlje 23, ali i Poglavlje 24, su jako korisna poglavlja, a svakako mogu reći korska zato što su u tim poglavljima sadržane neke ključne norme i ključni principi koji se vezuju za vladavinu prava, pravnu državu, ali neki osnovni demokratski principi. Oni čine srž tih klastera po novoj pregovaračkoj metodologiji, tzv. klasterskoj metodologiji.Ovim izmenama se dodatno jača demokratija u našoj državi, odnosno nezavisnost sudstva koje i te kako postoji u ovoj zemlji, ali se svakako dodatno snaži sa ovim izmenama, odnosno ustavnim promenama i celokupno sudstvo, civilno društvo, ali i drugi prerogativi demokratije u ovim izmenama dostići će svoju punu suštinu i formu, a za demokratiju nije važan samo i isključivo ishod ili cilj, već i proces. Znači, bitna je i ta forma. Demokratičnost procesa i što veća prihvaćenost od strane relevantnih činioca jeste najbolji pokazatelj političke zrelosti jednog društva za bilo kakav vid promena, političkih promena koje su pred nama.Moram da napomenem da je ovaj Odbor, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a upravo na insistiranje uvažene predsednice Odbora, gospođe Jelene Žarić Kovačević održao niz javnih slušanja vezanih za ustavne promene ne samo u Beogradu, već i u Nišu, i u Kragujevcu i u Novom Sadu i to u dva navrata. Bili su pozvani svi, apsolutno svi predstavnici struke, pravosuđa, akademske zajednice, predstavnici pravnih fakulteta i rukovodioca katedri za Javno pravo, Ustavno pravo, Teoriju prava i Filozofiju prava, kao i rukovodioci sudova svih vrsta, tužilaštava, civilnog društva, nevladinih organizacija, celokupnog civilnog sektora, ali i pojedini predstavnici međunarodnih organizacija sa sedištem u Beogradu. Svi oni su imali priliku da iskažu svoje mišljenje i da u jednom civilizovanom, mirnom, demokratskom tonu argumentovano naglase ili iznesu neko mišljenje, iznesu neki svoj stav, ali da se u skladu sa važnosti teme ponekad i argumentovano sukobe i polemišu o nekim jako bitnim temama.Sve korisne sugestije i predlozi

kada je u pitanju demokratičnost i ljudska prava.Takođe, formirana je bila i Radna grupa za izradu Akta o promeni Ustava Republike Srbije u kojoj su učestvovali predstavnici pravnih fakulteta, sudova i tužilaštava, naši najveći eksperti za Ustavno pravo. Oni su izradili sam Nacrt Akta.Moram sve te promene isključivo su neophodne zarad naših građana, a ne zarad stranih interesa.Mi smo na evropskom putu i normalno je da mi prihvatamo određene evropske, da da kažem, vrednosti norme, kriterijume, sve u skladu sa normama evropskih prava, odnosno evropskog korpusa ljudskih prava, međunarodnog prava i ostalih normi.Međutim, ovo se ne radi zbog EU, zbog nekih nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, bilo kakvih organizacija nad nacionalnom nivou. Ovo se isključivo radi zbog građana Republike Srbije i to je jako bitno naglasiti. Nama su naši građani najvažniji, zato mi ovo radimo i ovo se radi kako bi se dodatno ojačala pravna sigurnost u ovoj zemlji.Naravno, ovi uspesi Srbije nekome očigledno smetaju i tu imate jednu jednu tragikomičnu situaciju, odnosno jedan paradoks. Naime, određeni pripadnici žutog režima kritikuju ove promene bezuspešno koketirajući i sa prodesničarskim, a ponekad i sa prolevičarskom ideologijom, odnosno idejama, čak im se ne dopada ta naša patriotska pozicija kojom jačamo sopstvenu državu, sopstveni identitet, čas im ne valja to što sa druge strane idemo ka EU, što donosimo moderne zakone, liberalne zakone, što menjamo Ustav na način da ispunjavamo i te evropske norme, oni su se u potpunosti pogubili i u jednom beznađu su se našli.Na primer, njihova nekada isključivo proevropska ideja, ideologija pravac ili orjentacija, više nije ista, više nije u toj ravni, kada postižemo ogromne uspehe na tom planu po pitanju evropskih integracija, otvaranja novih poglavlja, napredovanje u toj klaserskoj metodologiji kada dobijemo pozitivni izveštaj od strane i Evropske komisije i Evropskog parlamenta, kada dobijemo pohvale od strane Venecijanske komisije onda im to ne valja,

e to je upravo razlog zašto se oni tako ponašaju, jer nisu ostvarili nikakav uspeh po pitanju evropskih integracija i onda sada su frustrirani, sada su besni, jer mi smo ti koji uspevamo da sve te kriterijume i norme ispunimo i da napredujemo po pitanju evropskih integracija. Oni to ne mogu da podnesu, oni su besni, frustrirani. Zaista je tragikomična situacija i sa Đilasom, Jeremićem, Lutovcem, Marinikom i ostalim tim kvazievropejcima, a imate i onu organizaciju, pokret, stranku, ne znaju ni oni sami šta su, „Ne davimo Beograd“.Njihove aktivistkinje su pre neki dan

stvari, kako su se sprovele na način da javnost ne učestvuje u tome, da se to dešava iza nekih zatvorenih vrata, iza nekih koterija, kabineta, da se sve nešto u tajnosti radi. Malopre sam napomenuo da smo održali čitav niz javnih slušanja gde su svi bili pozvani, svi, celokupno civilno društvo, struka, pravosuđe, pravni fakulteti, svi su mogli da učestvuju. Svi su dobili pozive, a onda pre nekoliko dana njihovi aktivisti, njihovi funkcioneri iz „Ne davimo Beograd“ kažu kako je sve to rađeno onako ispod žita.Takođe, ono što je jako bitno, ove ustavne promene se ne sprovode zarad „Rio Tinta“ ili zarad izbacivanja KiM iz preambule našeg Ustava. Nema diskusije o tome, KiM su sastavni deo Republike Srbije. To će zauvek ostati, o tome se ne govori.Ne služe ove ustavne promene da bi se to menjalo. Ove ustavne promene se isključivo tiču oblasti pravosuđa. Nažalost, na tajkunskim medijima Đilasa i Šolaka možete čuti upravo ono suprotno.Navešću

u Kini sudije bira Centralni komitet komunističke partije Kine, njihov politbiro, a Svekineski narodni kongres, to je parlament, ponekad ima ulogu vrhovnog suda.

ili za Marka Vitakera koji pripada republikanskoj. Znači, imate partijski model u određenim saveznim državama.U nekim imate i nepartijski model gde jednostavno glasanje za sudiju. Imate njegovo ime i prezime, iz koje je izborne jedinice i glasanje za njega. Potom imate guvernerski model gde direktno guverner kao predsednik izvršne vlasti bira sudiju. Onda imate „imerit misuri plam“ to je jedan hibridni kombinovani model, gde stručna komisija daje guverneru predlog da on da sudiji probni mandat, a onda narod na tzv. „retenš elekš“, odnosno izborima glasa da li će taj sudija da nastavi mandat ili ne. Znači, imate više tih hibridnih modela.U mišljenju konsultativnih veća evropskih sudija, koje nije pravno obavezujuće, ali se jako ceni, jer tu sede zaista dobri stručnjaci kada je u pitanju ustavno pravo, tu piše da je za punu nezavisnost sudija neophodno telo koje bi biralo sudije, odlučivalo o njihovoj karijeri, radu, disciplini, disciplinskoj odgovornosti i napredovanju. Mi to već imamo, to je VSS,

Dobar primer iz prakse gde VSS ima manje ili više sličnu ulogu kao i kod nas, to su recimo evropske zemlje poput Andore, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Irske, Italije, Holandije, Norveške, Slovenije, Mađarske. Mi smo upravo u rangu sa tim zemljama, sa najrazvijenijim evropskim zemljama, a sa ovim ustavnim promenama ćemo dodatno ojačati tu našu poziciju.Takođe još jedna važna stvar, dokaz da je vladavina prava i te kako ovde u Srbiji prisutna i da imamo pravnu državu, da vladaju demokratski principi je to da je zabranjeno političko delovanje sudija u sadašnjem Ustavu, ta odredba se neće menjati. Ona će ostati sa tim ustavnim promenama. Znači, zabranjeno je političko delovanje sudija. To je i te kako u skladu sa liberalnim, demokratskim principima koji vladaju u EU.Takođe, sudije EU.Takođe, sudije se biraju u parlamentu, ali kao što sam rekao, to će se preneti na VSS, što je i te kako u skladu sa tim evropskim principima.U Srbiji je sudska vlast sada nezavisna, a sa ovim ustavnim promenama ta nezavisnost će se dodatno osnažiti, u skladu sa tim pravilima razvijenih evropskih zemalja.Zato ponavljam da smo mi u toj ligi, u tom vrhu evropskih zemalja, najrazvijenijih evropskih zemalja kada su u pitanju vladavina prava, funkcionisanje pravne države, ali i su sve pokazatelji da ovim ustavnim promenama zaista ispunjavamo na najbolji mogući način te evropske kriterijume koji su uzusi demokratije i vladavine prava. Na ovaj način se biraju najbolji kandidati, stručni i odgovorni ljudi za sudije,

Takvi ljudi koji su isključivo po partijskoj liniji postavljali sudije, oni se danas bune protiv ustavnih promena. Zaista sramota.Ovo se radi da bi se dodatno ojačala vladavina prava koja i te kako postoji u ovoj zemlji, da bi se dodatno ojačala, kao i da se poveća dodatno i da se dodatno osnaži pravna sigurnost svih naših građana. S toga, podržaću zajedno sa kolegama i koleginicama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu ove predloge, jer su ovi predlozi i te kako korisni za sve građane Republike Srbije. Živela Srbija. Hvala. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Dejan Kesar. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarka sa saradnikom, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su danas tri veoma važna akta koji se odnose na postupak promene Ustava Republike Srbije i jedan od tih akata jeste i Predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma.Danas smo mogli videti u sredstvima javnog informisanja, a najviše u medijima i na portalima koji ne podržavaju politiku Srpske napredne stranke da se pojavljuju određene informacije koje su u potpunosti u suprotnosti sa onim što piše u dokumentima koja su danas pred narodnim poslanicima.Zarad toga, ja moram da pročitam neke stvari iz tih dokumenata. Kada govorimo o Predlogu odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije u njemu decidno i jasno piše da će se republički referendum održati 16. januara i da će pitanje glasiti da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije.To je jedino jedino istinito i ispravno sa čim će se građani Republike Srbije suočiti kada izađu na referendum koji se odnosi na promenu Ustava, koji se odnosi, odnosno na deo Ustava koji se odnosi na pravosuđe.Ono što je važno reći, Ustav Republike Srbije predstavlja najviši pravni akt jedne države čije norme na jasan način uređuju pitanje od značaja za funkcionisanje države, društva i njenih institucija.Veoma bitno je reći da svi zakonski i podzakonski akti moraju biti u skladu sa Ustavom, jer Ustav je najviši pravni akt, a ja bih rekao sa druge strane i politički akt.Važeći Ustav Republike Srbije proglašen je 8. novembra 2006. godine, nakon što ga je Narodna skupština usvojila na Posebnoj sednici održanoj u septembru 2006. godine.Pre konačnog teksta Ustava iz 2006. godine postojalo je nekoliko nacrta koji su bili predmet javne rasprave i 2005. godine zatraženo je mišljenje od Venecijanske komisije, gde je Venecijanska komisija 2007. godine rekla da određene primedbe i mišljenja koja su oni dali, koje se odnose na deo pravosuđa, nisu inkorporirane u Ustav iz 2006. godine i da izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg političkog uticaja prilikom izbora nosioca pravosudnih funkcija i ta njihova zabrinutost je bila u potpunosti opravdana.Stvorio se pravni vakuum da kasnije i Ustavom iz 2006. godine i Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa se stvori temelj za reformu pravosuđa koje će se sprovesti 2009. i 2010. godine kada je skoro 1.500 nosilaca pravosudnih funkcija ostalo na ulici.Ono što je bilo važno jeste da taj politički uticaj na pravosuđe do 2012. godine se sprovodio iz Narodne skupštine, ali se sprovodio i iz Vlade Republike Srbije. Za to je bila potrebna većina u okviru tadašnje vladajuće većine da se treća grana vlasti, tadašnje pravosuđe podvede pod direktni politički uticaj tadašnje DS.Danas kada mi DS.Danas kada mi govorimo o promeni Ustava, mi radimo sve suprotne stvari koje su se dešavale do 2012. godine. Mi smo ovaj ozbiljan i odgovoran proces započeli pre godinu dana, ali ni od koga nismo krili šta radimo. Tu odluku da započnemo promenu Ustava smo doneli dvotrećinskom većinom. O tome smo raspravljali ovde u Narodnoj skupštini. Građani Republike Srbije su mogli da čuju šta je nama namera.Želeo bih da pohvalim i predsednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želeo bih da pohvalim članove Radne grupe, želeo bih da pohvalim vas ministarka na jednom ozbiljnom, odgovornom i transparentnom radu.Ne možemo da ne kažemo da je ovaj postupak bio transparentan i inkluzivan. Mi smo prisustvovali, odnosno Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je organizovao osam javnih slušanja i ti pozivi su bili transparentni. Mogli smo da pozovemo i želeli smo da pozovemo sve relevantne činioce da uzmu učešće u tim raspravama.Ovde u domu Narodne skupštine, ispravićete me, to je bilo osmo javno slušanje, su bili i predstavnici nevladine organizacije CEPRIS, to je ona organizacija u čijem Upravnom odboru sede ljudi koji danas i prethodnih godinu dana napadaju sve ono što mi radimo, a što se odnosi na promenu Ustava u delu pravosuđa.Nije istina da je bilo kome bilo ograničeno pravo da prisustvuje tim javnim slušanjima. Ono što je razlika i ono što moramo da priznamo, da je faktička razlika u odnosu na period pre 2012. godine i što je velika razlika u odnosu na sve procese i radnje koji su prethodili donošenju Ustava iz 2006. godine jeste što je organizovana sednica gde su pozvane sve vanparlamentarne stranke da iskažu svoja mišljenja koja se odnose na proces promene Ustava.Na toj sednici su prisustvovali i predstavnici Radikalne stranke, Dosta je bilo i Narodne stranke i drugih političkih organizacija i mogli su da kažu šta oni misle. Bitno je da smo tokom ovog procesa sučeljavali mišljenja i da je rezultat tih sučeljavanja najbolje rešenje koje danas možemo videti u ustavnim amandmanima.Radna grupa je uradila jedan ogroman posao, ali taj ogroman posao je bio rezultat rezultat želje svih nas da iznađemo najbolja rešenja, da niko sutra ne može da kaže da je bilo koji član Radne grupe ili bilo koji član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo nešto radio protiv interesa svoje države ili protiv interesa građana Republike Srbije.Ono što je važno, pravosuđe je nezavisno, objektivno i nepristrasno i mnogo bolje organizovano nego pre 2012. godine. Danas imate uređenu mrežu sudova, danas imate sigurno mnogo manje nerešenih predmeta nego što nam je ostavila ta reforma pravosuđa kada je bilo tri miliona nerešenih predmeta.Ono što je danas bitno, nosioci sudijskih funkcija, nosioci tužilačkih funkcija, predsednici sudova, oni danas mogu da budu mirni i spokojni. Mi svim ovim stvarima koje danas radimo nećemo ni na koji način ugroziti njihovu funkciju, nećemo ugroziti njihov položaj. To jasno i decidno piše u Predlogu Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije.Nećete mi zameriti, da bi zbog tih nosilaca pravosudnih funkcija, da bi oni bili mirni, da se ništa neće dogoditi sa njihovim pozicijama, jasno piše da sudovi i javna tužilaštva nastavljaju sa radom do stupanja na snagu propisa kojim se njihove nadležnosti, organizacije, kao i položaj sudija, javnih tužilaca usklađuju sa amandmanima i da sudije izabrane na stalnu funkciju pre stupanja na snagu amandmana nastavljaju da vrše funkciju u sudovima u kojima su izabrani.Nemojte izabrani.Nemojte da slušate, dragi građani Republike Srbije, one koji su podveli pravosuđe pod direktan politički uticaj, nemojte da slušate one kojima je treća grana vlasti služila da disciplinuju one koji nisu bili za politiku tadašnje DS i koji su spiskove za izbor sudija krojili, ne u Ministarstvu pravde, nego krojili u sedištu DS u Krunskoj ulici, a onda se hvalili da je to jedna od najbolji reforma pravosuđa koja nas je koštala 44 miliona evra, koja je iza sebe ostavila tri miliona nerešenih predmeta i koja je u potpunosti uništila i razorila mrežu sudova da mi 10 godina kasnije pokušavamo da ispravimo sve te negativne stvari.Ono što je bitno, ostaviću vremena da i moje kolege uzmu učešće u ovoj raspravi. Bitno je, zadržali smo podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ono što je veoma važno reći jeste da umesto ranije odredbe da se zakonodavna, izvršna i sudska vlast zasnivaju na međusobnoj kontroli, zameniće se rečima „međusobno proveravanje“ koje na adekvatniji način opisuju period odnosa tri grane vlasti.Bitno je reći da u budućem sazivu Visokog saveta sudstva neće biti ministar pravde, da neće biti predsednik odbora nadležan za pravosuđe, da ćemo izmestiti taj izbor sudija u Visoki savet sudstva i da ćemo ovim izmenama u potpunosti garantovati načela stalnosti, nepremostivosti sudijskih funkcija koja je jasno bila pogažena u reformi 2009. i 2010. godine.Niko ne sme i niko ne sme da ima za pravo da neko premešta sudije mimo zakonskih odredbi i da protivustavno i protivzakonito sudijama prestaju sudijske funkcije mimo zakona. Jasno, u ovom aktu imamo i jasno definisanu organizaciju Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i na jasan način imamo definisano da niko ne može vršiti politički uticaj na sudije.Meni je izuzetno drago na kraju ovog ozbiljnog i odgovornog procesa što sam imao čast da sa svima vama učestvujem u radu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Zaista smatram da veliki i krupne promene zahtevaju određeni protok vremena. Iako i sada dolaze informacije sa medija koje pripadaju predstavnicima tajkunske opozicije da su ovo loše stvari. Videćete, ja sam uveren da će se ljudi, građani Republike Srbije i oni koji imaju neposredan kontakt sa pravosuđem ponositi na ove stvari koje smo mi uradili u prethodnih godinu dana. Hvala. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Ilija Matejić. **Ilija Matejić** Hvala uvaženi predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarka sa saradnikom, drage kolege iz radne grupe i ono što ja uvek kažem da je za mene najbitnije narode Republike Srbije, izuzetno je velika čast mogu danas da se obratim pred ovom govornicom, sa temom koja je izuzetno bitna za budućnost naše zemlje.Pred krajem smo jednog dugačkog procesa iza našeg Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, je puno sednica, puno javnih slušanja koja smo imali, bilo je i puno sednica radne grupe. Dakle, dolazimo Što se samog procesa tiče, sam proces je sproveden maksimalno inkluzivno, svako je mogao na svako javno slušanje da uđe, bilo koji građanin i da kaže bilo šta što su ljudi i radili, a mi smo uvažavali svačije argumente i za i i protiv, uvažavali smo čak i kritike ukoliko su bile dobre, te što se samog procesa tiče on je bio savršen. Čak su i predstavnici vanparlamentarne opozicije imali sednicu posebno za sebe gde su mogli da se izjasne o ovim ustavnim promenama.Te što se samog procesa tiče tu nema mesta nekim kritikama, a koje bi bile objektivne. Zato moram da pohvalim predsednicu Odbora Jelenu Žarić Kovačević koja se od celog našeg Odbora najviše borila za ove ustavne amandmane.Ono što bi želeo naš narod da zna, jeste da je radna grupa ovo amandmane sastavila i radila naporno i to potpuno besplatno. Dakle, oni su poziv koji su dobili od svoje države shvatili kao poziv od reprezentacije, a kada te a kada te država pozove to nikako ne smeš da odbiješ. A kakav posao su uradili govori nam i to da je EU dala pozitivno mišljenje na sve ove amandmane koji su pred nama, mada uvek treba napomenuti da mi ovo ne radimo zbog EU već zbog građana naše zemlje.Što se tiče samih amandmana, ja ću ponoviti ono što sam govorio, što smo svi mi govorili od prvog javnog slušanja, a to je da pre svega nema nikakvog reizbora sudija, čega su se sudije, naravno plašile. Neće nam se ponoviti davna već sada 2009. godina kada je 1.000 sudija ostalo bez posla i posledice toga se osećaju i dan danas. A kolika je razlika između danas i prethodnog perioda govori to da su se pre sudije birale, dakle te 2009. godine, na opštinskim odborima DS, a mi sami predajemo nadležnost za izbor sudija našem Visokom savetu drugo što je i bitnije, jeste da nema promene preambule, da neće Kosovo i Metohija, kakve su se laži, to su bile notorne laži širile, postati nezavisne, da će građani za to glasati. Podsetiću da smo imali čak i proteste ispred Narodne skupštine zbog toga, gde se vidi da ti ljudi nisu ni pročitali amandmane, da ne znaju ni zašto su protestvovali. Dakle, što se tiče Kosova i Metohije ono ostaje naša južna pokrajina, odnosno ostaje deo Republike Srbije.Pre smog referenduma smo ustanovili nadležnost da država sastavi argumente i za i protiv promene Ustava i dostavi ih svim glasačima na njihovu kućnu adresu, što govori o tome da niko neće biti prisiljen da glasa. Svi će glasati svojom slobodnom voljom i niko neće biti prisiljen ni na ni na bilo koji način. Dakle, sve zavisi od slobodne volje građana.Što se tiče referenduma, odnosno pitanja koje će biti postavljeno na referendumu, ono je jasno i nedvosmisleno i glasi – da li ste za potvrđivanje promeni Akta Ustava Republike Srbije? Dakle, i pitanje je postavljeno ne nedvosmisleno i daje građaninu, odnosno glasaču, jasan i precizan odgovor, dakle, ni samo pitanje ga ne navodi.Ukoliko građani tako budu odlučili, mi ćemo ovim ustavnim promenama dati veći stepen nezavisnosti pravosuđa. Dakle, naše pravosuđe već jeste nezavisno, ali ovim mu dajemo samo veći stepen nezavisnosti. postupku moramo biti pažljivi jer se može dogoditi, ne daj Bože, da ukoliko ne budemo kao država obraćali pažnju, da dođemo u situaciju u kojoj je, recimo, BiH danas, da imaju ustavni sud koji čini pet sudija, od toga dvoje sudija su im stranci.Dakle, Srbija ne sme postati država gde stranci iz strane države, iz strane ambasade govore nam kako da radimo. A videli smo prilikom ovih blokada puteva da strane države i te kako imaju interesa za politička dešavanja koja se dešavaju u Republici Srbiji. Moramo ostati kakvi smo danas i ne dozvoliti im nikakav uticaj.Ukoliko uticaj.Ukoliko građani tako odluče, stepen pravne sigurnosti u Republici Srbiji će se povećati što će dovesti do većeg broja investicija. Podsetiću da smo do sada doveli preko 200 novih kompanija, da smo smanjili nezaposlenost, po prvi put u istoriji Republike Srbije, na ispod 10% i da ćemo nastaviti taj trend. To naravno ne znači da mi sada svi ovde živimo savršeno i da ne treba ništa da radimo, to suprotno znači, da moramo da nastavimo da radimo još jače.Što se tiče samog referenduma, tu će volja građana i za nas koji smo produžena ruka tih istih građana biti ključna. Kako građani kažu, to je za nas obaveza. Kako nam građani budu rekli, to je za nas zakon.Iza nas je dosta posla, ispred nas je velika odgovornost. Ja se zaista nadam da ćemo mi kao država, dakle, ne kao mi narodni poslanici, već kao država, moći za par godina da se okrenemo iza sebe, pogledamo današnji dan i kažemo da smo ponosni na sebe.Svaka sednica koju smo održali, svaki govor, svaka reč koju smo izgovorili je bila samo za naše građane i našu državu i ukoliko oni tako to budu odlučili 16. januara naša zemlja, naša Srbija će napraviti jedan krupan korak ka korak ka lepšoj budućnosti. Živela Srbija. Zahvaljujem.Uvaženi gospodine, Orliću, uvažena gospođo Popović, uvaženi gospodine Vinš, uvažene kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, danas smo jasno poručili da su promene Ustava u oblasti pravosuđa u interesu Srbije i njenih građana.Apsolutno se slažem i sa onim sve što je rekla danas i gospođa Maja Popović, ministarka pravde i naša predsednica Odbora, Jelena Žarić Kovačević, a što se tiče toga i pod broje jedna, da se ove ustavne promene ne tiču Kosova i Metohije, ostaje preambula, Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije, a promene Ustava se tiču samo pravosuđa. Zašto? Ne zato da bi pravosuđe postalo nezavisnije, pravosuđe jeste već nezavisno u Srbiji, nego i zbog preporuka Venecijanske komisije i naših evropskih integracija, a i zbog efikasnosti pravosuđa, da bi naše pravosuđe postalo efikasnije.Odlično

Oni su, Demokratska stranka i njihovi saradnici, uništavali pravosuđe reformama 2009. i 2010. godine. Gotovo uništeno pravosuđe se popravlja od 2012. godine i napreduje iz godine u godinu.Ali, želeo bih da se osvrnem na ove promene u smislu toga da mi nećemo kao poslanici, kao zakonodavna vlast ili vi kao izvršna vlast, imati tu neku vrstu kontrole koja je bila i do sada. Imaćemo, naime, jednu međusobnu saradnju, proveravanje, što je dobro. Ali, isto tako, voleo bih da u narednom periodu one sudije koje budu izabrane na funkciju i one sudije koje su već izabrane na funkciju, nemojte da se ljutite na nas, narodne poslanike i na ljude iz izvršne vlasti kada nešto prokomentarišemo. I te kako pojedine sudije i predsednici sudova vole da odu na kanapee i koktele i šampanjac u određene zapadne ambasade i da slušaju mišljenje zapadnih ambasada. Nemojte da pojedine sudije ne vole da čuju komentar nekoga iz izvršne ili zakonodavne vlasti, a da vole da čuju mišljenje zapadnih ambasada.Sudija u Srbiji ne treba da sluša sugestije bilo kojeg ambasadora ili službenika ambasade. Sudija u Srbiji treba da bude nezavistan i treba da efikasno radi svoj posao, u skladu sa Ustavom i u skladu sa ovim ustavnim promenama koje će uslediti.Što rada Radne grupe, ja moram da pohvalim i rad Radne grupe i sve moje kolege iz Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i rad ministarke pravde gospođe Maje Popović, svi smo mi zajedno radili na tome da ovaj tekst bude što bolji, da se pročisti, radili smo na određenim amandmanima, radili smo na tome da ove promene budu i što se tiče preporuka Venecijanske komisije ispoštovane, a i što se tiče njihovog sprovođenja.Ali, na javnim slušanjima, moram da podsetim moje kolege narodne poslanike, da nije bilo baš sve tako lako. Imali smo i pojedine kritike. Ali, nismo mi imali kritike toliko stručne javnosti. Većina profesora i dekana pravnih fakulteta, strukovnih udruženja, predstavnika nevladinog sektora je sarađivalo sa nama i imalo jedne lepe, normalne sugestije.Jedan deo te stručne javnosti, kao što je to uradio jedan profesor, da ga sada ne reklamiram, ako i pripada nevladinoj organizaciji CEPRIS, kojom komanduje jedan sudija, isto da ne navodim sada i njegovo ime, da ga ne reklamiram, imao je kritiku što se tiče ustavnih promena, a ja ću vam reći koja je to kritika bila. Bila je kritika ta da građani Srbije nisu dovoljno vaspitani, pošteni i stručni. I to je rekao predstavnik te nevladine organizacije.Kritika broj dva je bila - zašto mi, političari, zašto mi iz zakonodavne i izvršne vlasti utičemo na tekst i raspravljamo o tome? A taj čovek, koji je to kritikovao je član političkog saveta DS i redovni i redovni profesor pravnog fakulteta koji se krije iza jedne nevladine organizacije CEPRIS.Dakle, to licemerstvo DS i njihovih to licemerstvo svih onih koji kritikuju ustavne promene i ovo što radi SNS i predsednik Aleksandar Vučić, jasno je da nemaju dobru nameru. Oni ne žele Srbiju kao demokratsku zemlju u kojoj vladaju i pravo i pravda.Najbolji primer je sve ono što se dešava ovih dana i što se tiče Dušana Prokića, a prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom obilaska današnjih radova na metrou u Železniku, što je samo jedna potvrda da se Srbija iz dana u dan sve više gradi. Dušanu Prokiću se danas lekari bore za njegovo oko, a povrede mu je teške naneo jedan od lidera opozicije i jedan novih političkih favorita Marinike Tepić, Šolaka, Đilasa i Vuka Jeremića, izvesni Dragan Milovanović Crni. Dakle, njima ne odgovara vladavina pravde, prava i da se poštuje Ustav.Njima odgovara nasilje na ulicama, krv na ulicama, tajkunska vladavina Đilasa i Šolaka, otimačina miliona evra od građana Srbije, da se ljudi poput Crnog puštaju na slobodu, da nastavljaju i dalje da biju one koji im stanu na put na bilo koji način, a da nema nikakve osude kada neko dobije teške telesne povrede ili kada mu je život ugrožen zato zato što ne pripada njima.A ko su oni? To su manjina manjine, manjina manjine koja je pitanje da li će preći cenzus i kojima se priviđaju i razne kokoške u Moroviću i ko zna šta sve i ko zna kakve sve izjave, u kakvom stanju oni govore.Dakle, govore.Dakle, jasno je da sve ono što su danas moje kolege narodni poslanici, i kolega Matejić i kolega Kesar i svi redom, jasno je da su ustavne promene u oblasti pravosuđa Srbiji neophodne. Ja se lično nadam da će referendum da uspe, da će građani da prepoznaju da i ovo što radimo radimo u interesu Srbije. Jer, sve ono što radi i Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srbije i mi ovde narodni poslanici u Skupštini Srbije, radimo samo sa jednim jedinim motivom - radimo sa motivom da sprovodimo politiku koja je u interesu građana Srbije i svih državljana, bez obzira na veru i naciju. A takvu politiku svaki dan sprovodi u delo naš predsednik Aleksandar Vučić. Živela Srbija!

Želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima na iscrpnoj diskusiji i da vas još jednom pozovem da glasate večeras za predložene akte. Hvala.

Zahvaljujem se.Meni je zadovoljstvo što mogu kao poslanik i kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati amandmane na promenu Ustava, zato što ja u

Niša.Uvažene kolege, poštovani građani, ja ću glasati za ove amandmane za promenu Ustavu i pozvaću sve svoje ljude

pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa? (Ne.)Pošto se niko nije prijavio zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tač. 1, 2. i 3. dnevnog reda.Želim

jednom vrednom radu, na dobroj komunikaciji i uključivanju svih zainteresovanih sektora društva, uključujući i strukovna udruženja sudija i tužilaca.Zajednički smo sa Ministarstvom pravde i uz moje lično učešće sa Venecijanskom komisijom i na licu mesta na plenarnom zasedanju Venecijanske komisije usaglasili stavove i dobili pozitivno mišljenje.Mislim da je to veoma važno, jer oko toga zaista u ovom trenutku postoji konsenzus najvažnijih aktera vezano za ovaj deo Ustava.Dame i gospodo, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 30. novembar 2021. godine, sa početkom u 18.32 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Osme posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom